Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Väga austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad! Tere päevast! Alustame 8. detsembri infotundi ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

see muutub, nii nagu ka te ise ütlesite. Ka teie isiklikult olete olnud selles nimekirjas palju kõrgemal kohal ja ma usun, et need head päevad tulevad ühel hetkel Helme, palun! Läheme nüüd küsimuste juurde. Esimese küsimuse on esitanud Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ning sellele vastab Vabariigi Valitsuse liige, riigihalduse minister Jaak Aab peaministri ülesannetes. Küsimuse teema on vaktsineerimine. Helle‑Moonika Helme, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud

aga kuna neid meil täna siin ei ole, siis ma palun, et äkki teil on mingisuguseid vastuseid anda. Me teame, et Sotsiaalministeeriumis on juba alates sügisest istunud koos töögrupp, kes on arutanud teemat "Väikelaste vaktsineerimine", me räägime [vaktsineerimisest] alates viiendast eluaastast.

seda viirust samamoodi edasi. Seetõttu väita, et lapsed on need kõige suuremad süüdlased, ei ole vist väga õige. Aga me teame ka

Olete te valitsuse liikmena selle protsessiga nõus ning kas ja kuidas sellega üldse edasi peaksime minema? Jaak Aab, palun!

Immunoprofülaktika komisjon on soovitanud seda vaktsiini kasutada. Aga pean meelde tuletama, et mina ei tea, mida on Sotsiaalministeeriumi töörühmades räägitud. Seda mina kommenteerida ei oska.

Me oleme rääkinud ka sellistest põhimõtetest, et mingite kampaaniate korras laste vaktsineerimist me tõenäoliselt ei toeta. Põhiline koht, kus lapsi saab edaspidi vaktsineerida, on perearstikeskused. Ja kindlasti homme, kui meil tuleb vaktsineerimisest juttu valitsuskabinetis, antakse meile ka informatsiooni, kuidas need asjad edasi arenevad.

kas ta soovib vaktsineerida või ei soovi vaktsineerida. See on kindlasti vabatahtlik. Nüüd üks täpsustav küsimus. Helle-Moonika Helme, palun! Nüüd üks täpsustav

Te ütlesite, et vaktsineerimine on vabatahtlik, ja siit me jõuame teise küsimuse juurde. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen on välja tulnud ideega, et Euroopa Liidus peaks tulevikus toimuma kohustuslik Euroopa Liidu kodanike vaktsineerimine. Kohustuslik!

Reformierakonna instinkt on teatavasti igas küsimuses Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni poole hoida. Jällegi, ma küsin, milline on teie tunnetus selles küsimuses. Kas Eesti praegune valitsus kavatseb selle teemaga edasi minna vastavalt Euroopa Komisjoni ja Ursula von der Leyeni välja käidud ettepanekule? Mis meid, Euroopa Liidu kodanikke,

Mis puudutab kohustusliku vaktsineerimise mõtet – no ma mõistan tõenäoliselt ka Euroopa Komisjoni ja Ursula von der Leyenit. Ega see asi, mis meil siin kaks aastat on kestnud, ei ole kerge. Me oleme kõik need asjad läbi käinud, kõik need lained läbi käinud. Teaduslikud argumendid räägivad, et vaktsineerimine siiski aitab, eriti selles suhtes, kui raskelt inimene nakatumise Seda me oleme näinud puhtalt statistiliselt ka Eestis. Eks see on mure tuleviku pärast, arvestades ka seda, et jätkuvalt on oht uute tüvede tekkeks. Aga ma kinnitan üle, et Eesti valitsus ei ole teinud ühtegi otsust,

Ja nüüd üks lisaküsimus. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teie jutus on väga ilusad ja uhked loosungid, mis on reaalsusest täiesti erinevad. Päriselu on hoopis teine ja ma usun, et te teate

paremat immuunsuse eest põgenemise potentsiaali" ning "läbipõdemise ja vaktsineerimise järgne immuunsus on vähem efektiivne". See tähendab seda, et vaktsineerimine või vaktsineeritus ja läbipõdemine ei kaitse selle tüve eest. Minu küsimus selles valguses

Tänan küsimuse eest! Eks see uus tüvi on aktuaalne teema ja teadmist selle kohta väga palju ei ole. Seda tüve üritatakse üle maailma täpsemini sekveneerida, aru saada selle käitumisest, selle selle levimisest, selle mõjust. Ühtegi täpset andmekogu või -baasi või järeldust tegelikult tehtud ei ole, seda on meile rääkinud ka teadusnõukoda, seda on rääkinud eksperdid. Esialgsed

Suur tänu! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi teise küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Priit Sibul ning sellele vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Küsimuse teema on elektri hind. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Suur rõõm teid sel nädalal siin näha. Ma loodan, et teil õnnestus eile vabatahtlikus korras lennujaamas ka see test teha, mida seal võimaldatakse.Aga nüüd küsimuse juurde. Austatud minister!

Lisaks lepiti kokku, et luuakse toetusmeede vähem kindlustatud leibkondadele, elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete osaliseks tasumiseks. No me näeme kõik, mis elektri hinnaga on toimunud, ja need meetmed, mis valitsus vastu on võetud, loomulikult,

Paraku tõesti oleme olukorras, kus elektri hind on ka pärast neid samme löönud uusi rekordeid. Kahtlemata on sellel hetkel kohane vaadata otsa ka teistele meetmetele. Ma arvan, et kõige olulisem on see, milliseid meetmeid on võimalik kiiresti või võimalikult kiiresti rakendada. See peaks olema praegu tegutsemise aluseks. Kindlasti on olemas pikad meetmed, aga aga täiendavate energiavõimsuste turule toomine võtab aega ja see ei ole see, mis meid sellel talvel Kiired meetmed, nii nagu ikka ja nii nagu te ka ise ütlesite, on maksumeetmed ja kompenseerimismeetmed. Maksumeetmed oleksid kõigile ühetaolised, kompenseerimismeetmed aga rohkem sihitud ja teostatavad kohalike omavalitsuste kaudu. Nende kohta on valitsus ka otsused teinud. Nüüd, nagu ma ütlesin, tõepoolest, elektri hind on jätkanud kasvamist ja uued meetmed oleks siinkohal kohased.

olukorda lahendada. Meie ettepanekud on olnud, ütlen veel kord, järgmised. Esiteks, vaadata üle käibemaksuküsimus, käibemaksu alandamine. Teiseks, arvestades seda, et nii kõrge elektri hind puudutab aina rohkemaid peresid, oleks ilmselt oluline

tõsta, sest nii kõrged hinnad puudutavad aina rohkemaid peresid. Ja kolmas ettepanek võiks olla vaadata üle, mis toimub börsihinnaga

Aitäh! Kuna küsija oli mures ka minu pärast, siis ma tänan selle eest. Jah, Tallinna lennujaamas on tõesti väga mugav testimisvõimalus loodud. Ma kasutasin seda võimalust ja sain täna enne tööpäeva algust teada oma testi tulemuse, see oli negatiivne. Aitäh teile! Priit Sibul, nüüd on teil võimalus täpsustavaks küsimuseks. Palun!

lisaks koalitsioonipartneritele ka oma erakonna fraktsiooni liikmetega suhelda, et nad neid ettepanekuid saaksid toetada. Mul ongi küsimus, et millal te plaanite selle pingpongi koalitsioonis lõpetada. Pingpongi on mõtet mängida opositsiooniga – meil on palju häid ja toredaid ideid ja on loogiline, et neid on lihtsam välja käia kui realiseerida –, aga teil omavahel koalitsioonis pole mõtet seda teha. Te võiksite välja käia ikkagi neid plaane, mida te olete võimelised läbi arutama ja ka realiseerima, et need inimeste arvetel ja elus kuidagi kajastuksid. Mul on küsimus: mis te arvate, kuhu te homme oma ettepanekuga jõuate?

Aitäh! Tegelikult pingpong on väga tore mäng ja seda võib ka sõpradega mängida. Ei pea kindlasti olema teine teisel pool rindejoont, et toredat mängu mängida.

enne peaks vastused läbi arutama ja siis vastama. Paraku elu on natukene teistsugune, elu on natukene kiirem. Kahtlemata on mul ministrina kohustus minna valitsusse ettepanekutega, mida antud olukorras oleks võimalik teha, mida oleks võimalik ette võtta, millised oleksid need kiired meetmed, mida me peaksime võtma. Ja nende ettepanekutega ma kahtlemata homme Vabariigi Valitsusse ka lähen.

Ja nüüd üks lisaküsimus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma pean täiendama eelnevat küsijat sellega, et meie erakonna volikogu võttis juba oktoobrikuus vastu omapoolsed seisukohad ja ettepanekud eelseisvaks talveks. Juba siis me nägime, et elektrienergia hinnad hakkavad tõusma rekordilistesse kõrgustesse. Kuidas neid alla tuua? Me esitasime terve pika nimekirja võimalikest meetmetest, alates börsilt lahkumisest ning lõpetades teatud maksude ja tasude alandamise või likvideerimisega. Nii et ettepanekuid on valitsusele tegelikult teinud mitte ainult Isamaa, vaid ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond juba terve hulk kuid tagasi. Mida valitsus ei ole teinud, on see, et ta pole ühtegi – mitte ühtegi – nendest ettepanekutest arvesse võtnud. võtnud. Selline väike täiendus. Teie vastused muidugi kõnelevad seda, et teie ettepanek on, et kõik tarbijad võtaksid külma ilmaga mütsi peast ära ja läheksid ametiasutuste ukse taha kerjama. Ma arvan, et see ei ole kõige konstruktiivsem lähenemine ja valitsusel on ikkagi vaja ajusid liigutama hakata, et elektri hind külmal talvel alla tuua. Minu küsimus on natuke teisel

ja meie oma tootmisvõimsustega samuti toime ei tule? Missugune on valitsuse kriisiplaan? Kas meil on olemas generaatorid haiglatele ja teistele elutähtsatele keskustele? Kuidas me varustame elektriga sellisel juhul suuri magalarajoone ja nii edasi? Taavi Aas, Kahtlemata on kriisiplaanid elektrikatkestusteks olemas. Mis puudutab idanaabri tegevust, siis tegelikult täna me oleme olukorras, et sealt tuleb väga vähe elektrit meie elektrikaubandusse. Nii et praktiliselt selline olukord, mida te kirjeldasite, on Eestis juba kujunenud. Ma arvan, et oleks väga hea, kui

mis puudutab plaani juhuks, kui elektrienergiat on vähe. Jah, loomulikult on kriisiplaanid välja töötatud. See ei tähenda kindlasti seda, et eelisjärjekorras peavad oma generaatorid käima panema haiglad. Kõigepealt puudutab see

Ma pean väga õigeks seda otsust, mille tegi eelmine valitsus: 1000 megavatti tootmisvõimsust peab Eesti Energial olema reservis. See oli ääretult oluline otsus ja ma arvan, et see otsus aitab meid praegu ja kindlasti aitab ka tulevikus. Suur Suur tänu! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde, mille esitab Riigikogu liige Helmen Kütt. Sellele vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja küsimuse teema on inimeste toimetulek. Helmen Kütt, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud sotsiaalkaitseminister! Teie töövaldkonnas ja teie töölaual on väga palju erinevaid teemasid ja nendest kindlasti üks olulisi on ka inimeste toimetulek. Pean silmas riiklikku meedet, toimetulekutoetust.

hinnatõusu, energiakriisi ja kõige sellega, mida hinnad inimeste elu ja toimetulekuga tegelikult teevad. Esitasime eelarve menetluse selle kohta ka muudatusettepaneku, kahjuks see siin saalis toetust ei leidnud. Tõsi, toetasid opositsioonierakonnad, sest nemad mõistsid, et näiteks toimetulekupiiri, mis praegu on 150 eurot esimese pereliikme puhul, tõstmine kas või 20 euro

tõuseb pension – tõsi, koefitsiendi järgi, mitte valitsuse otsuse järgi teha erakorraline pensionitõus baasosa suhtes – ja keskmine pension

Kui me kevadel riigieelarvet tegime, siis me elasime natukene teistsuguse prognoosi teadmises ja jäime konservatiivseks. Me ei teadnud tollel hetkel ka seda, missugused ootamatud muutused energiahinnaga toimuma hakkavad. Seetõttu reageeris valitsus üsna kiiresti, kui riigieelarve oli juba lõpusirgel, ja leiti lahendus, kuidas inimestele, kes elavad suhtelises vaesuses, või leibkondadele, kes elavad suhtelises vaesuses, appi tulla. On tõsi, et valitsus otsustas Jaak Aabi kaudu lahendada selle meetme korraldamise ja rahastamise. Küll aga on meie ministeerium ja ka meie valitsemisala STAR-registri näol sinna kõrvale appi tulnud.Mida me selles eelarves järgmiseks aastaks teinud oleme, on teie nimetatud üksi elavate pensionäride raskema olukorra leevendamine. Leevendame seda ühekordse toetusega, mis on 85 eurot suurem, kui see on olnud varasematel aastatel.

piiri tõstmine näiteks 10 euro võrra oleks riigieelarvele üsna marginaalne kulu ehk pool miljonit. Kui seda tõsta 20 eurot, siis me päris matemaatilist korrutust teha ei saa, see kulu kasvab rohkem kui kahekordseks. Aga järgmise aasta riigieelarve läbirääkimistel, nagu ma ka varem infotunnis olen öelnud, me selle teema arutamist kindlasti vajalikuks peame ja mina selle valitsusse läbirääkimisteks viin. Toimetulekutoetuse kohta pean ma siiski ütlema seda, et nii nagu varasemad viis aastat on toimetulekutoetuse saajate arv kahanenud, on see arv kahanenud

Loomulikult saab sellest teha mitmeid järeldusi. Kõigepealt see, et toimetulekutoetuse saajad elavad tihti üürikorterites, kus on fikseeritud hinnaga energiapaketid. Aga teisalt me teame, et paremini läinud majandus tähendab suuremaid sissetulekuid ja siis hakkab toimetulekupiir tõesti ...

Ma mõistan, et see on omavalitsuste kohustus, aga omavalitsuste kohustused ulatuvad alates lume lükkamisest oi-oi-oi, kui paljude asjadeni. Öelda lihtsalt, et pöörduge omavalitsusse, nemad lahendavad probleemi – nad kindlasti üritavad seda, aga uuringud on näidanud, et kõike nad ei suuda.

Jaa, kohalike omavalitsuste roll hoolekandes on väga suur. Omal ajal, 1995. aastal, kui hoolekandeseadus vastu võeti, jäeti just selle loogika järgi hoolekandelise tegevuse, eeskätt üldhooldekodude tegevuse tegevuse korraldamine ja vajaduse korral nende rahastamine, aga ka koduteenuste osutamine inimestele, kes vajavad abi ja tuge kodus toimetulekuks, et nad ei satuks institutsionaalsele hooldusele, kohaliku omavalitsuse

Teise külje pealt tuleb öelda, et ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendid on jätkuvalt kohalikele omavalitsustele toeks. Väga spetsiifiliselt oleme võtnud sihikule Ida‑Virumaa kui piirkonna, mille kohta me teame, et seal on sotsiaalprobleemid mõnevõrra suuremad. See, mis puudutab eelarvet ja tõsiasja, et pikaajalisele hooldusele või üldhoolekandele laiemalt ei ole planeeritud järgmiseks aastaks ressursse,

et meil jääb mitmeid kümneid miljoneid eurosid vajaka, et inimeste elujärge parandada ja kohalikke omavalitsusi selles toetada, on tegelikult jäänud hüüdja hääleks kõrbes.

Aga vaieldamatult hinnad tõusevad ja valu tuleb nii lähedastele kui ka kohalikele omavalitsustele. Ma usun, et tulubaasi üldine suurenemine aitab kohalikel omavalitsustel siiski toime tulla. Ja Ja nüüd üks lisaküsimus. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud sotsiaalkaitseminister! Küsimus on inimeste toimetulekus. Eelnevad vastused ja ka hea kolleegi küsimused puudutasid suuresti neid inimesi, kes

ministrit Taavi Aasa, kes enne ütles, et ministrina on temal kohustus praeguses olukorras minna valitsusse ettepanekutega, kuidas seda olukorda lahendada. Te siin enne, vastates heale kolleegile Helmen Kütile, rääkisite selliseid pikki plaane, aga praegu on vaja kiiret reageerimist. Ma küsin, kas ja kuidas

Valitsus on eeskätt kollegiaalne organ ning me teeme otsuseid ja valikuid ühiselt, sest ka inimesed, kellest me räägime, on meie kõigi ühised inimesed. Samamoodi on riigieelarve meil kõigil ühine. Valitsus juba selle aasta septembrikuus arutas, mismoodi inimestele energiahinna tõusu kompenseerima hakata. Otsused, mis valitsus ühiselt on teinud, on järgmised: elektriaktsiisi tõusu ärajätmine,

Mis valitsuse edasisi samme puudutab, siis ma saan kinnitada, et homme on valitsuskabinetis planeeritud arutelu, kus vaadatakse laiemalt, kuidas tagada elektri hinna stabiilsus tulevikus – mida on võimalik teha lähitulevikus. Ühtlasi me kindlasti arutame ka seda, kas piir 673 eurot on mõistlik või me peaksime ka siin minema suuremat hulka leibkondi abistama

Elektrienergia hinna leevenduse meede on juba jõus ja osalt ka rakendunud. Sõltub kohalikust omavalitsusest, kas nad on valmis, kas nad on personali suutnud palgata. Takistusi taotluste vastuvõtmiseks ja ressursside väljamaksmiseks ei ole. Määrus on

minister Jaak Aab peaministri ülesannetes. Küsimuse teema on riigiteenuste kättesaadavus. Rene Kokk, palun! Suur aitäh, austatud esimees! Lugupeetud minister,

Ma ei taha kuidagi vastutust kellelegi teisele lükata, sest riigihalduse minister vastutab ka selle eest, et piirkondades, regionaalpoliitikas inimeste heaolu ja teenused ei halveneks.

ka mina ei poolda selliste protsentidega kokkuhoiukavade tegemist. Selle valiku ees me olime kevadel riigi eelarvestrateegias, oleme kriisi ajal teinud väga suuri kulutusi ja eelarve on miinuses. Me teame selle põhjust. Siis olid need valikud kindlasti raskemad. Koostati kokkuhoiukava. Rene, sa tead ise, et tegime selliseid riigireformi kavasid ja ümberkujundamisi niimoodi korralikult läbi analüüsitult, vaatasime otsa ka dubleerimistele ja tugiteenustele. Mina pooldan sellist lähenemist.

Nad otsisid oma struktuuri seest kohti, kus kokku hoida oli võimalik. Kokkuhoidu peab alati otsima, riigiaparaat peab alati kokkuhoidu otsima. Ja nüüd ma ütlen, millist protsessi mina oleksin eelistanud.

Ja nüüd täpsustav küsimus. Rene Kokk,

Kogu aeg räägitakse, kuidas me liigume kangesti rohelisema Euroopa poole ja keskkonnasäästu ja asjade poole, ja nüüd me paneme need maapiirkonna inimesed sõitma. Autosõit, auto amortisatsioon, tema enda tööaeg,

Selle asemel, et hoida Eestis 11 inimest palgal edasi – see on loomulikult kulu, ma ei vaidle vastu –, pannakse kümned, sajad kui mitte tuhanded inimesed sõitma iga päev mööda teid ja siis me räägime, et liigume rohelisema Euroopa poole. Kas on mingi uuring ka all, mis nende 11 inimese koondamine lõpuks

Ma kindlasti pööran sellele küsimusele tähelepanu ja teen selle analüüsi. Kuidas siis öelda? Ma üritan suhteliselt otsekoheselt rääkida, kuidas need kokkuhoiukavad tehti ja kuhu jõuti. On ju niimoodi, et eelarvestrateegia

nii kabinetile kui ka näiteks minule, kuidas kokkuhoiutemaatika on arenenud. Kõik algas niisugusest üldisest protsessist, siis said ministeeriumid kava ja tegelikult see realiseerub alles praegu, ka

Seeder, palun! Ja nüüd üks lisaküsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Te püüdsite siin tõestada ja põhjendada, kui hea idee on teenindusletid kinni panna ja sulgeda paariks päevaks nädalas.

kui kevadel oli kriisiolukord ja te ütlesite, et peab kärpima, siis nüüd sügisel eelarve koostamisel, kui me kõik teame, et majandus kasvab rekordkiirusega, tulusid laekub eelarvesse oluliselt rohkem, sadades miljonites rohkem, kui RES-is oli planeeritud, läheme me ellu viima sellist kärpekava, kärpekava, millega maapiirkondades täiesti arulagedalt avaliku teenuse kättesaadavust piirame. Me sunnime inimesi tegema täiendavaid kulutusi ja suurendama keskkonnajälge,

kõikidel nendel ametkondadel on piirkondades erinevad lahtiolekuajad: PRIA-l on oma ajad ja mitte kõikidel päevadel, maanteeametil on oma päevad, Politsei- ja Piirivalveametil on oma päevad. Inimene ei orienteeru enam maakonnakeskuses, mis päevadel millist teenust on võimalik saada. Me siin mõtleme, kas see on mõistlik või ei ole mõistlik.

käimlate ja prügikonteinerite likvideerimisest riigiteede ääres selles teeme-ära‑riigis. Minu küsimus on:

Ma ütlesin, et iga minister on oma valdkonnas neid kavasid veeretanud. Mida me suutsime sügisel teha? Ma ei tea, kas see oli suur või väike samm, aga Siseministeeriumi kokkuhoid muutus umbes poole väiksemaks. See oli meie poliitiline tahe ja selle me suutsime realiseerida, muidu oleks võib-olla olnud valus.Kas valitsus eelarvet koostades sai ette näha selliseid kenasid kasvunumbreid? Ega otseselt ei saanud. Selle me teeme Rahandusministeeriumi prognoosi põhjal, nagu hea küsija teab, mis on alati ka suhteliselt konservatiivne. Ja see, mis sel aastal juhtus ja laekub praegu, järgmist aastat

Aga see on hea mõte, ma panen selle kindlasti kõrva taha. Ma ei ole viimasel ajal neid vastuvõtuaegasid jälginud. Ja nii nagu küsija ütles, et kas siiski ei oleks võimalik vaadata nendele teenindusaegadel otsa ja

Taavi Aas. Teema on kriisimeetmed. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Eile murti maagiline piir ja elektri hind ületas 1000 eurot megavatt-tunni eest. Hetkel on hind üle 600 euro megavatt-tunni eest, kuid päeva keskmine tuleb eilsega enam-vähem võrdne. Kokkuvõtvalt võib ütelda, et tegemist on täiesti pöörase hinnaga. Kui siia juurde lisada veel energiakandjad, siis on hinnang lihtne: me oleme uues kriisisituatsioonis ja selle nimeks on energiakriis. Bensiin, diislikütus on kallinenud eelmise aastaga võrreldes kümnetes protsentides, gaas ja elekter sadades protsentides. Kriisis olles ei saa lohiseda kriisi järele, vaid tuleb astuda kiireid ja efektiivseid samme. Seda muidugi siis, kui on soov kriisist võimalikult vähe räsituna väljuda.Isamaa on teinud rea ettepanekuid ja algatanud eelnõusid, et loobuda aktsiisitõusust ja taastuvenergiatasust, vähendada võrgutasusid, vähendada käibemaksu. Pika vinnaga on valitsus nõustunud mõne ettepanekuga, aga seda on olnud ilmselgelt vähe. Teie olete näidanud üles initsiatiivi, aga valitsus on tervik nii heas kui ka halvas. Kahjuks on olukord praegu halb, tegelikult väga halb, ja mitte ainult elektrienergiaturul. Ka gaasi hind on pööraselt kasvanud ning toonud kaasa toasooja märgatava kallinemise. Tänavu oktoobris

Kui läheb nii nagu tavaliselt, et mitte midagi ei juhtu, kuidas peaks siis teie arvates rahvas sellise pöörase hinnatõusuga toime tulema ja kuidas me

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Kõigepealt, mul on raske teiega nõustuda, et midagi ei ole ette võetud. Kaht meedet on ikkagi rakendatud. Jah, selles olen teiega nõus, et hinnad on jätkuvalt kasvanud, olukord ei ole normaalne. Aga me peame siiski vaatama seda, mida me saame kiiresti teha. Kui me hakkame rääkima põhjustest, miks meil täna selline olukord on,

Paraku on nii, et Euroopa Liidus on riike, kes arvavad meiega samamoodi, aga on ka riike, kes ei arva nii nagu meie. Siin kindlasti mingit kiiret lahendust tulemas ei ole. Eesti riigi sees me peaksime vaatama selles suunas, et mida me saame teha kiiresti. Ja kiiresti, nagu ma ütlesin, on meil võimalik rakendada kas maksumeetmeid või toetusmeetmeid. Tasude osas me oleme juba meedet rakendanud, võrgutasusid on poole võrra vähendatud. Toetusmeetmete osas on samamoodi valitsus võtnud vastu otsuse väikese sissetulekuga tarbijaid toetada. Kas need meetmed on piisavad? Ilmselt ei ole piisavad, sest nagu ma ütlesin, hinnad on jätkanud kasvamist. Me peame hakkama mõtlema täiendavatele meetmetele. Ma juba siin ühele eelnevale küsimusele vastasin, et kindlasti me pakume välja uued, täiendavad meetmed valitsusele arutada. Ja eesmärk on ikkagi kõigepealt pakkuda välja need meetmed, mis on võimalikult kiiresti rakendatavad ja mille üle me saame ise siin kohapeal otsustada.

Ja nüüd üks lisaküsimus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Me saame aru, et selles koalitsioonis oleks Keskerakonnaga täiesti võimalik arutada teemat "Lahkumine elektribörsilt", mis tooks kohe hinna alla, teemat "Lahkumine CO2kaubandusest", mis tooks kohe ja arvestataval määral hinna alla, samuti maksupoliitilisi ja kõikvõimalike tasude küsimusi, tasude-maksude vähendamist või hoopis ärajätmist. Eriti arvestades seda, kuidas riigieelarve laekumised tänu pensionireformi läbiviimisele ja mitmele muule asjaolule, mida eelmine valitsus tegi, toovad riigieelarvesse praegu arvestataval määral rohkem raha kui varem. Kokkuvõte sellest jutust on see, et Reformierakond on nagu koer heinakuhja ees: ei söö ise ega lase ka teistel süüa. Aga küsimus on mul selline. Kuna teil on selline koalitsioonipartner, et

Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, maksumeetmeid on tõesti võimalik rakendada, sellepärast et maksulaekumine on väga erinevatel põhjustel parem. Ühelt poolt meie majandusel läheb paremini või vähemalt siiamaani on läinud paremini, aga teisalt ka kõrged energiakandjate hinnad tekitavad olukorra, et maksulaekumine on suurem. Neid meetmeid, mida me rakendame, saame tegelikult rakendada nii, et nendel Eesti riigi eelarve tasakaalule suurt mõju ei ole. Te nimetasite lahkumist börsilt ja CO2kaubandusest. CO2kaubandusest lahkumine ilmselt ei ole nii lihtne. Kahtlemata ei sõltu see ainult Eesti otsustest ja siin tuleb kindlasti vaadata ka seda, mis oleksid sellise sammu tagajärjed. Sama on börsilt

ühelt poolt tuleb sellega tegeleda, teiseks tuleb tegeleda kriisi põhjustega. Aga kindlasti ei tohi kriisis teha otsuseid mõtlematult, järske pöördeid, millel võivad omakorda olla rasked tagajärjed.Nii

Kui need otsused on tehtud, siis vaadata selliseid keskpikki ja pikemaid lahendusi, kuidas sarnastesse kriisidesse tulevikus mitte sattuda. Aitäh! Ja nüüd üks täpsustav küsimus. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Ma tuleksin selle käibemaksu alandamise juurde tagasi. Minu meelest on see üks selline hea meede, mida oleks võimalik kiiresti rakendada. Me teame tõesti, et teie koalitsioonipartner on ütelnud, et põhimure on, et järsku saavad ka rikkad mingit toetust ja sellepärast ei saa seda seda kuidagi rakendada. Sellest tuleneb mul kaks küsimust. Kõigepealt see, et kuidas teie arvate, kas need inimesed,

sihtgrupp on omavalitsused, kes on väga suured energiatarbijad, elektrienergia ja soojaenergia tarbijad – ka nende jaoks oleks käibemaksu alandamine väga oluline. Kas meie omavalitsused on samuti püstirikkad ega vaja selles energiakriisis absoluutselt mitte mingisugust täiendavat tuge, nad elavad väga

eksitav informatsioon, mis näitab ühiskonda mõnevõrra jõukamana, kui ta tegelikult on. Ma arvan, et palju kohasem oleks olnud juba ammu hakata rääkima mediaanpalgast ehk numbrist, millest pooled saavad rohkem, pooled saavad vähem.

Seda ühelt poolt, et anda ka selliseid sihitud toetusi nendele inimestele, kes tõesti on väiksema sissetulekuga. Samas,

kuidas on nende meetmete rakendamine kõige lihtsam, kuidas me jõuame kõige kiiremini inimesteni ja kui palju need, kellele me neid meetmeid rakendame, peaksid ise tegema. Selles mõttes on see ülekandetasumeede hea näide:

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kuuenda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Lauri Läänemets, sellele vastab riigihalduse minister Jaak Aab peaministri ülesannetes ja küsimuse teema on kõrgete energiakulude vähendamine. Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Tõesti, ma hea meelega oleksin küsinud seda küsimust peaministrilt, aga kuna te olete selles rollis täna ise, siis küsin teie käest. Kuna elektribörs ja elektri hind ei sõltu ainult sellest tootmisest, mis meil siin Eestis või kuskil mujal maailmas on, vaid sellest kõige tagumisest otsast, mis on arvatavasti või siis tänu sellele teenivad tegelikult teised ettevõtted oluliselt suuremat kasumit, sealhulgas Eesti Energia. Minu küsimus teile on selline: kas te valitsuses olete prognoosinud, kui suureks Eesti Energia lisakasum nüüd kujuneb ning kas

Tulenevalt kõrgest energiahinnast, elektri hinnast, on tegelikult hea, et meil need võimsused on ikkagi olemas. Kunagi me peame neid võib-olla hakkama ümber kujundama ja sulgema, aga praegu on küll hea, et need on olemas.

et järgmised kümned protsendid [leibkonnad] ei saa ka enam nende hinnatõusudega hakkama. Me peame mõtlema, noh, mis on ju meede, mis meil on kinnitatud ja mida rahastatakse CO2‑kaubanduse rahast, mida laekub ka rohkem tänu sellele kõrgele hinnale. Siin saab küll teha otsese seose, et kuna CO2kaubandusest laekub rohkem raha, siis me selle raha investeerime või anname inimestele

Aga ma usun, et põhimõtteliselt see allikas, CO2-st ülelaekuv raha, suudab selle katta. Ühtlasi ei pea selle puhul riigieelarves muudatusi tegema ja põhimõtteliselt on võimalik see otsus valitsuses ära teha.

elu. Me teame, mis juhtub tulevikus: need hinnad, mis täna on tõusnud, ei lange. Sisuliselt sööb hindade tõus ära inimeste selle aasta palgakasvu ja suuresti ka järgmise aasta palgakasvu ehk selle kallinemise tulemus on see, et Eesti inimesed on kevadel vaesemad, kui nad olid sellel sügisel. See on päris tõsine probleem, et me tegelikult jagame ühiskonnas neid proportsioone kõvasti ümber – no mitte kõvasti, aga me siiski jagame neid ümber – ja osa inimeste toimetulekut puudutab see väga kõvasti. Mind huvitab, kas valitsusel on mingi plaan seda suurt ühiskondlikku muutust kuidagi tasandada ja kui see plaan on olemas, siis, olge hea ja öelge, kas te olete seda valitsuses arutanud. Siin ei piisa enam mingitest toetustest, vaid siin on vaja kas maksusüsteemis mingeid muudatusi või midagi muud sellist teha. Aitäh küsimuse eest! Juba kogenud poliitikuna ma arvan seda, et mis puudutab maksudebatti, kipub see jääma ikka sinna – arvestades parlamendivalimiste lähenemist – kogu süsteemi maksudebati pidamise

[tarbijateni] kõige kiiremini, me tegime otsuse vist oktoobri lõpus ja oktoobri arvetel oli juba pool võrguteenuse [tasust] maha arvestatud. See oli kõige kiirem lähenemine. Toetusmeede võib tunduda veidi bürokraatlik ja keeruline, aga

aega.Mis puudutab teisi hindasid, siis ma tuleks käibemaksu juurde tagasi. Kas see on jätkuv? See on juba pikema debati teema. Mina keskerakondlasena ütleksin, et kaudsed maksud peavad olema võimalikult madalad

tulevikku suunatud käik, et tulevikuski ära hoida suuremat inflatsiooni. Kas siin on võimalik veel mingeid samme astuda? Seda peab kaaluma. Kas tegeleme ühelt poolt kõigile mõjuvate meetmetega, nagu oli võrguteenuse

väga oluline osa. Ma küsiksin ühe väga konkreetse küsimuse, mis mul tekkis eile, kui ma vaatasin ERR-i "Esimest stuudiot", kus oli Sandor Liive esinemas ja intervjueeritav. Ta

me oleme olnud osanikud Nord Poolis ja see osalus on vahepeal maha müüdud. Isegi tema ei teadnud sellest mitte midagi. Kui räägime sellest, et me ei saa seda protsessi seal kuidagi mõjutada, siis eile tuli välja, et me ei saa isegi nendele andmetele enam ligi.

Tänan küsimuse eest! Selle küsimuse lõpus välja toodud detailsetele küsimustele mina küll vastata ei oska, ma ei näinud kahjuks ka seda saadet. Aga ma arvan, et Taavi Aas vastava valdkonna ministrina saab ehk seda börsiasja ja neid detaile rohkem

Kui pikk see mõju on? Eksperdid räägivad, et eks kõige valusam ongi kuskil kevadeni. Mis edasi saab, ei tea. Teine põhipõhjus, miks me siin pead sügame nende hindade üle,

Gaasist toodetakse elektrit väga palju üle Euroopa. Me peame panustama sellesse, et tootmisvõimsused selles turusituatsioonis ja selles regulatsioonis, mis meil siin kehtib, oleksid võimalikult odavad. Eks me oleme siin teinud – nii eelmises valitsuses kui ka praeguses valitsuses – päris tõsiseid samme, et lükata lõpuks paigast ära see taastuvenergia tootmise arenduste teema, et lõppude lõpuks saakski seda tuuleenergeetikat rohkem, päikeseenergeetika rohkem. Taavi teab, et on tehtud ka taastuvenergeetika vähempakkumisi ja konkursse. Eks seda tasapisi lisandub ja pikemas perspektiivis me peamegi lahendama selle nii, et neid tootmisvõimsusi oleks Eestis rohkem. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi seitsmenda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Kert Kingo, sellele vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja teema on rahvatervishoid. Kert Kingo, palun! Ma tänan, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Riigikogu sotsiaalkomisjonis on menetluses rahvatervishoiu seadus. Eelnõu kohaselt on selle seaduse eesmärk tagada inimeste tervise kaitse, luua tingimused elanike eeldatava ja tervena elatud eluea tõusuks, ennetada ja vähendada ebasoovitavaid tervisemõjusid ja ebavõrdsust elanike terviseseisundis ning saavutada seeläbi positiivseid muutusi rahvastiku tervises. Selle eelnõu § 59 punkt 3 näeb ette tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56, mis sätestab ministri ülesanded ja loetelu ministri kehtestatavatest õigusaktidest, lõike 1 täiendamist punktiga 12 järgmises sõnastuses: soolise ebakõla käsitlemise tingimused ja korra, mille kohaselt lähtub arstlik ekspertiisikomisjon oma otsuse tegemisel soolise ebakõla püsivusest ning psühhiaatri hinnangust, mis välistab soolise ebakõla tingituse psüühikahäirest." Seletage mulle ära, kuidas konkreetselt on see niinimetatud sooline ebakõla seotud rahvatervishoiuga, tervisega selle eelnõu mõttes. Kuidas see aitab kaasa tervise kaitsele, eeldatava ja tervena elatud eluea tõusule, ebasoovitavate tervisemõjude ennetamisele ja vähendamisele? Ma tänan, austatud Hea juhataja! Hea Riigikogu! Aitäh, proua Kert Kingo, küsimuse eest! Aga pean alustama sellest, et rahvatervishoiu seadus on minister Tanel Kiige eelnõu ja ka seda valdkonda reguleerib tema. Tegemist on puhtalt meditsiinilise otsustusega

tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema terviseseisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Mulle jääb selgusetuks soolise ebakõla seos rahvatervishoiu seadusega ja ka tervishoiuteenuste korraldamise seadusega. Ma ei saa aru selle teema paigutamise loogikast nendesse seadustesse. Tundub, et üllitatud on järjekordne seaduseelnõukäkk, mis on üles ehitatud ilma igasuguse loogikata ja head õigusloome tava järgimata. Tegutsetud on lihtsalt ministrile sümpaatse teema surumisega kuskile seadusesse. Aga küsimus on järgmine: mille alla nendest nendest eelloetletud tervishoiuteenustest sooline ebakõla kuulub – kas seda ebakõla käsitletakse haigusena, vigastusena, mürgistusena, vaevusena, terviseseisundi halvenemisena või haiguse ägenemisena? Mis asi see seaduse mõistes siis on: diagnoos või psüühiline meeleseisund?

Ja mis puudutab valikut, millises seaduses ühte või teist regulatsiooni kajastada – eks see ongi valikute küsimus. Loomulikult on ka Riigikogul siin võimalus teha ettepanekuid, kui te näete, et mõni teine seadus on selle valdkonna reguleerimiseks sobilikum. Aga tõepoolest soo korrigeerimine on olnud tervishoiuvaldkonna teema ja tõepoolest räägitakse siin diagnoosist, mille paneb psühhiaater. Selle tulemusena käivitub protsess, mida rahvatervishoiu seadusega reguleeritakse ja selle alusel antavate

soolise ebakõla püsivus. Kas me räägime tegelikult transsoolisusest, soo muutmisest, soo muutmise operatsioonidest riigi kulul, sealhulgas noortele ja lastele, nagu see on juba Rootsis? Kuidas selle seadusega hakataks seda protsessi reguleerima? Milliseid teenuseid riik hakkab tulevikus maksumaksja rahast finantseerima? Kuidas muutub taotlemise kord? Ja mis on selle kõige sisuline eesmärk? On räägitud ka komisjonist, mis hakkab nende küsimustega tegelema. Ma küsiksin siis ka seda, milline on plaanitava komisjoni koosseis ja kes seda juhtima hakkab, sest tegelikult, olgem ausad, nendest inimestest nendest inimestest hakkab olenema suund, kuhu me soo muutmise küsimustes rahvatervise sildi all tegelikult liikuma hakkame. Signe Riisalo, palun! Signe Riisalo, palun! Aitäh täpsustava küsimuse eest! Alustuseks ütlen uuesti, et tegemist on töö- ja terviseministri Tanel Kiige valitsemisalas oleva seadusega ja mul puudub täpne teadmine, kuidas kavandavad nemad teatud diagnoosi puhul, mis on psühhiaatriline diagnoos – tõesti,

Sellest johtuvalt ei ole ka vanusepiirangut pandud. Loomulikult, kuni viienda eluaastani selliseid protseduure läbi ei viida, küll aga on seadus sõltumatu inimese vanusest, kellel on soov soovahetust teha. Ja kordan veel: kui teil on täpsem huvi selle vastu, siis olge hea, kui Tanel Kiik tuleb infotundi, küsige tema käest. Ja Ja nüüd protseduuriline küsimus. Kert Kingo, palun! Ma tänan, hea istungi juhataja! Minu mäletamist mööda sotsiaalkomisjonis teie tutvustasite seda eelnõu,

ette järgmise aasta riigieelarvest ühe parandusettepaneku, mille katteallikaks oli raiemahtude suurendamine teoreetiliselt ehk RMK dividendi ootuse suurendamine.

RMK dividendi ootuste suurendamiseks 2,5 miljoni võrra ja toetuseks on pandud kultuuri ja spordi poole pealt veel WRC Rally Estonia toetamine. Kas Keskerakond on oma poliitikat muutnud ja lihtsalt oma ministritele sisse sõitnud? Kõige huvitavam on see, et see otsus ei ole mitte valitsuse otsus, vaid see tuli meile rahanduskomisjoni ikkagi selge sõnumiga, et see on rahandusministri ettepanek või soov.

Tänan küsimast! Kõigepealt sellest põhimõttest. Ma kõigi detailidega ei ole kursis selle ettepaneku puhul. Sa oskasid mulle nii ilusti need detailid siin ette laduda, et ma tõesti ei tea.

Kuidas sellega hakkama saab järgmine aasta? Noh, ülekantavad reservid tulevad üle, nii et ehk saame. See on sellel aastal tegelikult laekuvast kasumist. Tulevikku pööratult see kuidagi raiemahtu ei suurenda.

dividendi arvel on võimalik teha ka kulutusi.Tavaliselt juba eelarvet koostades planeeritakse, prognoositakse ära, et võtame nii palju dividendi ja arvestame selle riigieelarvesse sisse. Aga nii nagu energiahinnad on läinud ootamatult kiiresti üles, on ka mõned muud hinnad läinud väga ootamatult

Aitäh! Lugupeetud minister! Ma ei saagi sageli aru, kas see on rohepööre või on see rohepöörasus. Mina näen, et me liigume maapiirkonnas uuesti tühjenemise suunas, ka seoses selle rohepöördega, ja see on väga kurb.

Ma küsiksin, et kas me tugineme analüüsidele või emotsioonidele või sellele, kellele mille eest makstakse. Näiteks üks ornitoloogide juht ütles kevadel tootjatega kokkusaamisel, kui hanekahjudest oli juttu, et talle makstakse lindude kaitse eest ja see, kuidas tootjatel läheb, pole tema asi. Kas me saame ikkagi tugineda otsuste tegemisel sotsiaal-majanduslikele analüüsidele, et mis see meile kaasa toob – kas see toob

Järjest vähem tuleb siia arenenud piirkonda raha ja järjest rohkem läheb sinna, ütleme, mitte nii kiiresti arenevasse piirkonda. Ma ei taha halvemini öelda, aga nii ta on.

Ma arvan, et siin on mõju avaldanud ka valitsuse ja Riigikogu otsused. Mina arvan, et üks kõva regionaalpoliitiline otsus oli see, kui me suurendasime omavalitsuste tulubaasi üle Eesti.

väiketootjatele? Leedus on kaks kolmandikku kodutarbijaid ja Prantsusmaal kõik kodutarbijad sellega kaetud. Täna me teame, et Eesti Energias toodetava elektri omahind on alla 30 euro. Kui paneme kõik asjad sinna juurde – maksud, tootlikkus,

teatud hetkedel nõudlus väga kiiresti kasvab. Eestis me tegime minu arvates ikkagi targa otsuse, et me need katlad reservi jätsime. Teise plaani järgi, mis tookord oli valmis mõeldud, pidi neid hakkama järjest sulgema. kuna nad ei ole veel päris amortiseerunud ja nendega on võimalik siiski toota – eks Eesti Energia tee ju ka pidevalt väikseid investeeringuid sinna –, siis need katlad toodavad. Loodame, et ka Auvere saadakse jälle tööle pärast neid väikseid jamasid.

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Läheme edasi üheksanda küsimuse juurde. Selle on esitanud Ivari Padar, sellele vastab riigihalduse minister Jaak Aab peaministri ülesannetes ja teema on riigipoolsete teenuste kättesaadavus. Ivari Padar, palun!

sellele, mis puudutab riigiteenuste kättesaadavust. Ma mõtlesin, et ma ei küsigi enam seda küsimust, aga hüva, arutame. Keegi meist ei ole huvitatud, et riik käituks nagu narr. Ehitab kinnisvara, riigimaja, ehitab sinna leti ja siis hoiab seda kinni. Ega tegelikult inimese jaoks on uus politseimaja ka riigimaja, sest seal tehakse riigitoiminguid, see on riigi maja.

Enamikku saab iseteeninduses teha.Aga mure on ikka. Mure on meil ühine – olgu opositsioon või koalitsioon. Eks sa, Ivari, tead, kuidas maapiirkonna elu kujuneb.

kus kõik ministeeriumid näitavad ära, kuidas nad prioriseerivad oma meetmed ja programmid nii, et maapiirkonnad, vähem arenenud piirkonnad oleksid eelistatud. Aitäh, Täpsustav küsimus, Ivari Padar, palun! Jah, aitäh! Eks ma tean omastki kogemusest, kui lihtne on keskvalitsuse tasandil näpunipsuga teha mingi asi, mingi digilahendus. Lahendame probleemi, meil on digiahendus.

alati paisuvate kuludega, on ju see, et me tahame järjest paremat teenust. Me inimestena tahame järjest paremat ühiskonda, heaoluühiskonda, kus kõik teenused oleksid võimalikult heal tasemel kindlustatud. siis me jõuame hoopis teiste küsimusteni. Siis me jõuame selleni, kui suur on meil maksukoormus, kui palju me oleme nõus koos panustama sellesse, et meil oleks heaoluühiskond. Momendil oleme selles olukorras, kus me tõesti üritame riigivalitsemise kulude puhul

natuke nihkes selle tõttu. Ma olen nõus, et meil on teatud võimekus, meil on maksukoormus ja meil on väga suur hulk ülesandeid ning inimesed ootavad head teenust. Aga me ei tohi teha nii, et see on nagu tehtud-mõeldud, mitte mõeldud-tehtud. Me räägime, et me jõuame viimase miilini ja lahendame need probleemid. me jõuame sinna, aga juba me kärbime riiki kohalikes omavalitsustes. Politseinike hulga vähendamine, lahtiolekuaegade vähendamine – uskuge, inimestel lihtsalt tekib selline tunne, et riik astub sealt piirkonnast mitte ühe sammu, vaid mitu-mitu sammu edasi. Ja tagasi. Tänan küsimuse eest! Kõik on väga õiged ja tihtipeale ka minule valusad küsimused.

Sellest on suur pahandus tulnud, aga see on loomulikult peenraha võrreldes sellega, mis kokkuhoiumeetmed toovad kaasa muu infrastruktuuri arengule ja investeeringutele. Kas te palun tooksite põhiosas välja need kärped, mis tabavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi? Ma ei pea silmas ainult maanteede väljaehitamise vähendamist, vaid ka elektriliine, elektrialajaamasid, raudteed ja nii edasi. Ma ei hakka aja kokkuhoiu mõttes loetelu pikendama. Taavi Aas,

Investeeringutega on meil hästi. Meie kärpeplaan puudutas kulude poolt kokku 6,8 miljonit, millest kõige suurem osa, 3,8 miljonit, on Transpordiameti haldusala. Ja see on just nimelt kulude pool. Kulude poole pealt tõesti leidsime lisavahendeid ühistranspordi või üldse transpordi dotatsioonidele. Paraku need vahendid lihtsalt ei olnud piisavad, arvestades praeguseid prognoose kütuste kallinemisega seoses. Võimalik, et ka vahendid on piisavad, kui tõesti kütuste hinnad peaksid vähenema. Nüüd, mis puudutab neid tualette ja prügikaste, siis nii, nagu me oleme ka öelnud, kohe päris alguses öelnud, et kindlasti ei puuduta see kõiki prügikaste. See teema vaadatakse Transpordiameti poolt põhjalikult üle. Ja tegelikult puudutab see 600 prügikastist ainult viitkümmet ehk 550 prügikasti jäävad alles. Nii et seda muret, et meil maantee ääres kuskile prügi panna poleks, kindlasti ei tohiks tekkida. Küll aga jah, puudutab see neid suuri prügikonteinereid, kuhu paraku viidi ka kodust vana mööblit ja kõike muud sellist, mitte jäätmekäitluskohtadesse. Aga jah, järgmise aasta põhimure on just nimelt kulude poole kokkuhoid. Investeeringutega on järgmisel aastal hästi.